Уважаеми колеги, добро утро! Моля да заемете местата си. Моля за регистрация.

Благодаря Ви, господин Абровски. Има ли обратно становище, колеги? Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували 171 народни

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Поради това, че се очаква да има продължителен дебат по т. 1 предлагам т. 2 също да бъде задължителна, за да може да сме сигурни, че от 1 август няма да оставим на улицата хора, които работят в тото пунктовете. Това е моето предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Господин Каримански, това прозвуча по-скоро като призив, а не като искане за поставяне на гласуване.

Няма да бъде подлагано на гласуване, господин Иванов, но заповядайте за процедура.

(ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас, процедурата ми е по начина на водене. Във вчерашния ден всички станахме свидетели на едно важно решение на Конституционния съд, което разтресе, не знам другите сектори, но със сигурност, сектора на енергетиката. Аз днес очаквах от Вас като председател, който има право да добавя точки в дневния ред, да вкарате на първо място една точка, която да е свързана с избора на нов председател, какъвто беше и призивът на нашия председател на групата – госпожа Атанасова, максимално бързо да стартира такава процедура. Не заради друго, а защото сме поставили в момента държавата на колене, без възможност да се взимат каквито и да е... понеже сте поставили държавата на колене, с невъзможност да бъде определена цената на газа от 1 август и вместо Комисията за енергийно и водно регулиране да прави каквито и да е проверки в „Топлофикация“, първо трябва да влезе в „Булгаргаз“ и да провери защо в момента все още няма искане за цената за 1 август, която трябваше да се внесе още на 10 юли? Така че молбата ми, процедурата ми към Вас е насочена да може да вкарате днес допълнителна точка в дневния ред, по възможност първа такава, с която да стартираме процедура за нов избор и председател на КЕВР, още повече, ако някой се сети и тръгне да оспорва избора и на члена, който направихме по същата процедура и той се окаже, че е противоконституционен, тогава бъдете сигурни, че тричленният състав, който беше намален от пет члена на тричленен, ще се окаже, че има огромно значение тези решения, които са взимани, дали са,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Точките, които ще разгледаме днес в рамките на дневния ред, са важни за обществото. Засягат въпроси, които са изключително интересни за българската общественост, и с оглед на това че управляващото мнозинство постоянно говори за една прозрачност, предлагам целият дневен ред, не само парламентарният контрол, а и точките, които ще разгледаме преди това, да бъдат излъчени пряко по БНТ 1,

Благодаря Ви, господин Председател. Във връзка с това, което се опита да направи господин Каримански, напомням, че днес е петък и от 11,00 ч. е парламентарният контрол, тоест, ако не гласуваме удължаване на законодателната дейност до изчерпване на т. 2, тя ще приключи в 10,30 ч. Така че, моля Ви, гласувайте законодателната дейност да бъде удължена до приключване на т. 2 – Закона за хазарта, и след това удължаване на контрола с

Това, което се случи преди два дни, е, че беше приет нов закон. Защо? Защото КПКОНПИ беше лоша, старият закон беше лош, тоест, ако трябва да се избира нещо, трябва да се избира по новия закон, който искате да реформирате. В тази връзка сегашната т. 1 става ненужна, не е необходима. За да не се случи това, което се случи с КЕВР предлагам т. 1 директно да отпадне или да се отложи, докато се приеме новият закон. Благодаря Ви.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от Александър Иванов за разместване в Програмата, като фиксираната за днес т. 2 стане фиксирана т. 1, а фиксираната т. 1 стане т. 2, тоест, първо, да започнем със Закона

режим на гласуване. Гласували 149 народни представители: за 55, против 67, въздържали се 27. С това предложението не е прието.

Колеги, ще си позволя да направя процедурно предложение, а именно законодателната дейност днес да продължи до приемане на точка Добре. Предложението на госпожа Ива Митева – пленарното заседание, тоест законодателната дейност да продължи до изчерпване на точка втора и след това да се премине към парламентарен контрол, който да продължи до изчерпването му. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Комисията по превенция и противодействие на корупцията на свое заседание на 14 юни 2022 г. на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията

за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. съответствие с чл. 89, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на изработени и приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от Комисията за превенция и противодействие на корупцията при Четиридесет На основание чл. 9 във връзка с чл. 35 от ЗПКОНПИ Народното събрание следва да утвърди заедно с процедурните правила и декларации: Приложение № 1 – Писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; Приложение № 2 – Декларация- писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност

Отношение по процедурните правила взеха следните народни представители: Александър Несторов, Ихсан Хаккъ, Иван Димитров, Рена Стефанова, Константин Бачийски. След проведените разисквания Комисията по превенция

решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

предложенията за кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се правят от народни представители, предложенията се внасят в писмена форма чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Към предложенията се прилагат следните документи: - писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението; писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 2 към решението; - подробна професионална автобиография; копие от документи за завършено висше юридическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност; - свидетелство за съдимост; - документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по превенция и противодействие на корупцията: писмена концепция за работата си като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на хартиен и електронен носител; - декларация за несъвместимост по образец – Приложение № 3 към Решението, утвърден от органа по избора; - декларация за имущество и интереси по образец, утвърден от Комисията (Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество) – Приложение № 4.

а документите по раздел I, т. 3 – в срок до три работни дни от изтичането на срока за представянето им. 2. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации могат да представят на Комисията по превенция и противодействие на корупцията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, площад „Княз Александър

Становищата и въпросите се публикуват в срок до три дни след получаването им на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към

за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Изслушване на допуснатите кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията за превенция и противодействие на корупцията не по-късно от 7 дни преди провеждане на избора. Изслушването се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. 2. Вносител на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути. 3. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в изложение до 15 минути за всеки кандидат. 4. Народните представители, членове на Комисията, могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути. 5. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 2 минути. Народният представител има право на реплика, както кандидатът – право на дуплика. 6. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. 7. Комисията по превенция и противодействие на корупцията изготвя подробен и мотивиран доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с който предлага кандидатурите за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Докладът съдържа становище за представянето на кандидата, изготвено след изслушването му пред Комисията, и заключение за: минималните законови изисквания за заемане на длъжността; 2. наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговите квалификация, опит и професионални качества; 3. специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност. IV. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати. Комисията по превенция и противодействие на корупцията представя доклад за проведеното изслушване. 3. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до 2 минути. 4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат по поредността, определена в списъка на кандидатите. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема Решение за откриване на нова процедура за избор.

„Приложение № 2 към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ЕГН… л.к. №…, изд. на… от МВР… . ДЕКЛАРИРАМ, че: съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Декларатор:…“ „Приложение № 3 към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,

Не съм свързано лице с член на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. При наличие на основания за несъвместимост по чл. 10, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в едномесечен срок от избора ще в едномесечен срок от избора ще предприема необходимите действия по реда на чл. 10, ал. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларатор:…“ Приложение № 4. Това е декларация на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която е по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която е актуална към 16 юни – към момента на приемане на процедурните правила в Комисията по превенция и противодействие на корупцията.

Колеги, откривам дискусия по тази точка. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Русчев, имате думата. Господин Несторов записвам. Благодаря, господин Председател. „Продължаваме Промяната“ дойде на власт с обещанието за борба с корупцията, за нулева толерантност и изчегъртване на БСП, ДПС и ГЕРБ от властта. В крайна сметка направи коалиция с БСП. В момента се опитват да направят нова коалиция с БСП, което е парадокс. На 2 февруари господин Цацаров си подаде оставката. Според „Продължаваме Промяната“ тогава корупцията спря, защото четири месеца не бяха предприемани абсолютно никакви действия за избор на председател на КПКОНПИ. На 3 юни ние от ВЪЗРАЖДАНЕ входирахме такова предложение. Предложението беше изтеглено от „Продължаваме Промяната“ и вкарано в Комисията, където да му се сменят две запетайки. Следващата стъпка беше да преценим кой иска да се бори с корупцията и кой иска да овладее корупцията, защото според „Продължаваме Промяната“ корупция, както казах, няма, докато не бъде избран нов председател, докато в същото време КПКОНПИ бива управлявана от заместника на Сотир Цацаров. Все едно Асен Василев да замени Кирил Петков и да си мислим, че правим някаква промяна. Което също, господин Несторов, е парадокс. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Наистина ще започна оттам, откъдето свърших процедурата си. Да, борите я тази корупция със зъби и нокти. Лошите прокуратура, съд, даже и Конституционният съд Ви спира да я преборите. Но затова, като видяхме, че падаме от власт, решихме пак да развеем и внесохме новия закон. Неговите качества, колко струва този закон няма да го коментираме, тъй като темата е друга, господин Председател. И затова ще Ви повярвам, че тези процедурни правила не са гласени за един човек. Защо? Защото със Закона, който сте внесли за противодействие на корупцията, предстои да бъде създадена Комисия за противодействие на корупцията, където, доколкото разбирам от Вашия лидер, Вашите лидери, ще бъде назначен Бойко Рашков, или поне това е условието да има коалиция. Да, ще пропуснем и факта, че цялата държава се тресе, броя на кризите ги направихте двуцифрено число, хората няма какво да ядат, но ние ще заложим всичко, целия диалог за държавата в политическия живот на България върху един човек. И затова ще Ви повярвам, и ще направя няколко редакционни предложения, които са на принципна основа. Ако може да ги запишем. Първото е: в I, точка две, след тиретата, които документите трябва да предоставят, разбира се, ще аргументирам всяко едно от тях, моля да добавим след „документи, удостоверяващи“ едно тире, което казва „удостоверение за психическа годност“. Не мисля, че има нужда от обясняване защо човек, който не е психически годен, не трябва да управлява КПКОНПИ, колкото и да искате да му махнете правомощията с новия Ви Второ редакционно предложение: още едно тире да се добави – удостоверение от самата КПКОНПИ, че лицето, което е предложено, не е предмет на проверка или производство по специалния закон. И тук ще обясним защо. Защото би било най страхотната проява на корупция да вкарате човек, който има производство или проверка в КПКОНПИ, да я управлява и да контролира нейния ход. Нататък,

И то е много ясно – навършването на 65 години. Нищо против нашите пенсионери, те са страхотни хора, поздравяваме ги от тази трибуна, но все пак тази работа е изключително тежка, енергоемка и изисква друг тип хипотези.

„В случай че се установи принадлежност, то кандидатът да се обяви за недопустим.“ И тук ще е много интересно всичките лустранти да ги видим как ще гласуват, защото все пак Вашите бащици, които Ви създадоха, бяха най-много за тази работа. И накрая отиваме в IV, Колеги, борбата с корупцията е надпартиен приоритет. Не е знаме, не е лозунг, трябва всички да се хванем заедно в тази посока. И затова моето предложение, тук заедно като едно предложение да бъде: точка седем да отпадне. В точка шест след думата „от“ да пише „две трети от гласовете“, и другото да отпадне в точка Наистина се надявам, че ще възприемете моите конструктивни предложения и ще се хванем най-накрая в някакъв диалог, защото България има нужда от това. Благодаря Ви за вниманието.

предложение не разбирам за кой точно раздел се касае, тъй като в Доклада, така както ми е представен, е допусната техническа грешка и е изписано на две места „IV“ и не можах да видя къде точно искате да направите предложение. За реплика – Михал Камбарев. МИХАЛ КАМБАРЕВ Благодаря Ви, господин Председател. Господин Несторов, ще се постарая да бъда много кратък и да Ви кажа, че няма нужда тук да правим политически изказвания и да се опитваме вече да работим за предизборни кампании или пиари, поради простата причина че Вие като юрист би трябвало да знаете, че тук ние нямаме свободата да добавяме допълнителни изисквания, тъй като тук се движим по ЗПКОНПИ и ако искаме да правим различна процедура за избор на председател, това вече е друга дискусия и трябва да отворим ЗПКОНПИ, а не тук тези правила.

Уважаеми господин Несторов, тези предложения ги направихте и по време на заседанието на Комисията. Те не минаха. Тогава не Ви направих реплика, но сега Ви правя. И по отношение на предложението Ви за лустрация във връзка с принадлежност към Държавна сигурност

Няма. За дуплика имате думата, господин Несторов. Благодаря, уважаеми колеги, за репликите. Една по една. Първата, господин Камбарев, уважаеми, всъщност това е Проект на решение на Народното събрание за приемане на тези процедурни правила и по никакъв начин не изисква

Да, казва се Закон за противодействие на корупцията. В сряда вечерта към 12,00 ч. беше приет в Правната комисия – прочетете го, запознайте се, и който прави ЗПКОНПИ в съвсем различен формат, в съвсем различна философия. Уважаеми господин Йончев, мога да отговарям само за партията, в която аз членувам и която е на моето сърце. Казва се „Движение за права и свободи“. Да, ние защитаваме правата и свободите на всички български граждани. Не знам какво имахте предвид в партийния устав да го има, но със сигурност ние по никакъв начин не заклеймяваме тези хора. Напротив!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз сигурно ще получа същата реплика, че те сега тези правила са фиксирани, няма какво да предлагаме към тях допълнителни изисквания, няма какви декларации нови да искаме и така нататък, само че това не кореспондира нито с действителността, нито с истината. Първо, наистина ще приемаме скоро нов закон – условие за развитието на България, за създаването на правителство – единственото и най-важно условие. И днес в правилата пропускаме една много важна точка, и аз държа, първо, да я обсъдим след моето изказване с дуплики, реплики и всякакви други неща, и второ, да я отбележим в Закона, ако получим подкрепата на залата. Във всички декларации, които изброиха колегите, включително и страхотните предложения на колегата преди мен, особено ми хареса това за менталното състояние на кандидата (шум и реплики), искам да предложа нещо съвсем конкретно и съвсем реално и без никакви политически или каквито и да е други задни мисли. Декларация за това, че кандидатът никога не е бил подлаган на процедура по отнемане на допуск до класифицирана информация успешно или неуспешно. Е, тази декларация е много важна. В смисъла на това, което сте заложили в Проектозакона за самата КПКОНПИ – новия закон, в смисъла на това, което сте заложили като правомощия на този човек – велик инквизитор на страната, и в смисъла на това, че той трябва да бъде моралният стожер, аз искам да Ви попитам: как, колеги, в Комисията на Народното събрание, която преглеждайки документите на кандидата, има изричен текст, че трябва да се произнесе по неговите морални качества, къде ще ги намерим тези морални качества, ако нямаме декларация за това, че той не е бил подлаган

той е условие за развитие на страната ни, той е условие за продължаване на правителствените Ви пазарлъци, така че да споменавате други имена, някак си не кореспондира с действителността, което ме връща пак на онези ментални качества, които трябва да въведем, не знам дали не и за Народното събрание.

Момент, колеги. Нека да довърши господин Манев. МАНОИЛ МАНЕВ: Та, да довърша. Дали ще вляза, или няма да вляза, не е много важно. Важното е друго. Важно е, когато правите инквизитор на България, да знаете, че инквизицията, като се самозабрави, не подбира. И когато структурите на държавата ни – ДАНС, защото те се занимават с отнемането на допуски до класифицирана информация, са преценили, че едно лице е опасно за тази държава, то за новите кандидати трябва поне да поискаме декларация, че не са били такива. Нали така? Или това ще попречи на определения кандидат, който ще бъде записан в Закона с името си? Ами, защо не излезете да ме попитате от трибуната, че да Ви отговоря, а не от място? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Така е редно – прав сте, господин Манев. Господин Ананиев, ако обичате да се въздържате от подобни подмятания от място. Реплики има ли, колеги? Заповядайте, господин Георгиев, имате думата за реплика.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

Никой не може да бъде начело и да бъде инквизитор. Всъщност законът, който създадохте, е закон за инквизиция, за унищожение. Всъщност това е Вашият закон, не го забравяйте. И се радвам, че най-накрая застанахте тук и признахте какви закони сте създали, защото председателят не може да свърши нищо, ако не е такъв законът, който Вие сте създали закон, с който имитирахте конфискация; закон, с който правехте рекет на бизнеса; закон, с който запорирахте имущество, което не беше отнемано – това е Вашият закон. И сега имате притеснение, че друг човек може да оглави тази комисия, сериозно притеснение имате. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Други реплики? За реплика ли сте, господин Георгиев? Заповядайте.

Господин Несторов, въпрос на уважение, нали? Нали е въпрос на уважение, колеги? Господин Несторов спомена няколко опорни точки и говореше за психическа годност, а господин Манев говореше за ментално състояние. Това означава ли, че този човек, от когото Вие се стряскате, е психически негоден и давате ли си сметка какво внушение правите в обществото? Що се отнася до длъжността, че до 65 години някой може да кандидатства някъде, да Ви припомня ли на каква възраст е президентът на

Така че това се отнася само за господин Рашков. А що се отнася до инквизицията, питам Ви аз, има ли морална инквизиция? Не е ли инквизиция да наричаш журналистите мисирки? Не е ли инквизиция, уважаеми колеги, Вашият вожд – Бойко Методиев Борисов, на една среща с Вашите електорати, специално във Враца, да казва, че ние сме били някакви охранени шкембаци, реплики от ГЕРБ-СДС.) Представяте ли си стройният като фиданка Бойко Методиев Борисов да смята, че ние сме охранени манастирски мачароци? Спрете се, колеги, смешно е, да, смешно е. Замириса Ви на избори и започнахте по всякакъв начин да показвате колко сте състоятелни. Не, колеги, сеете ветрове и ще продължавате да жънете бури. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Георгиев. Има ли трета реплика, колеги? Господин Несторов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Манев, аз наистина не разбрах едно нещо – ако Бойко Рашков сега оглави КПКОНПИ, въпреки че Кирил Петков казва в сформирането на Коалицията: „Ние не говорим за хора, ние говорим за политики“,

господин Манев, имате думата за дуплика. Колеги, моля Ви за малко по-сериозно отношение. Все пак темата е важна. Заповядайте, господин Манев. Но да Ви отговоря на въпросите. Първо, кой може да оглави друга комисия? Ами, колега, в този състав на този парламент, с това управляващо мнозинство, всеки може да я оглави. Ама всеки! Няма абсолютно никакъв проблем да е дори колегата, който ми подвикваше тук от място и не наказаха.

Въпросът е в друго. Аз от тази трибуна съвсем сериозно и съвсем без да искам да влизаме в този дебат, в който влизам в дупликата, Ви предложих наистина да помислим за това, ако един човек е бил обявяван за опасен за държавната ни сигурност, за националната ни сигурност, за държавата България, дали може да оглавява тази служба, или тази комисия, или да му бъде възлагана такава служба на този човек – да брани от най-святото за Вас – борбата с корупцията, да го ръководи? Дали може – това ме интересува? Вие сами от тази трибуна казвате това име, аз не съм сигурен, че имате предвид Бойко Рашков. Няма как да бъда, аз не съм част от управляващото мнозинство. Поставят Ви го като условие, Вие го приемате, заедно с колегите от БСП, харесвате си го, обичате си го, направете го какъвто искате. Въпросът е дали това е добре за държавата ни? Сега, доколко ни било страх. Не, не ме е страх. Всички видове проверки, които можеше да ги направи, ги е направил. Включително Инспекторатът на МВР е ходил да проверява в Академията на МВР каква докторантура пиша. Уникално, нали – Инспекторатът на МВР, съставен от едни страхотни разбирачи от наука, отиват в Академията да проверят един човек каква докторантура пише! Не ми пука какво ще проверяват. Въпросът е, че Вие сте вече една година моралните стожери тук, Вие на всяка крачка, във всеки телевизор, хладилника като си отворя и виждам как морални стожери разказват какво страшно нещо било хората да са онеправдани. Добре, защитете ги с правила.

Господин Георгиев, не знам защо посветихте част от изказването си на мен – в лично качество, мога да търся тълкуване.

и обсъждането на процедурните правила за избор на председател на КПКОНПИ аз разбирам само по един начин – след като получите подкрепата, за да изберете господин Бойко Рашков за председател на КПКОНПИ, Вие ще предложите

контекста, в който говорихте за възрастта на президентите и господин Бойко Рашков и неговата възраст. Извинявайте, но това е абсолютно несериозно. Всичко останало,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз наистина също се учудвам защо чак сега и с такава спешност Вие внасяте правилата за избор на нов председател на КПКОНПИ, при условие че непрекъснато по време както на Вашата кампания – на „Продължаваме Промяната“, така и в рамките на това кратко шестмесечно управление, но за сметка на това с изключително негативни последици върху българското общество, Вие обявявахте и обявявате, че сте за нулева толерантност към корупцията, че ще правите съдебна реформа, а всъщност внасяте новия Закон за създаване на Комисия за противодействие на корупцията едва на 9 юни 2022 г. Господин Цацаров подаде своята оставка и тя влезе в сила от 1 март. Четири месеца Вие не намерихте време да внесете правила да избор на нов председател на КПКОНПИ. Отделно от това, продължавате да не намирате време да внесете и правила за избор на конституционни съдии, на двама от които мандатът е изтекъл и Конституционният съд не може да работи в пълен състав. По същия начин продължавате да не намирате време, предвид всички лозунги за съдебна реформа, съответно да внесете и процедурни правила за избор на съдебни инспектори и се налага Върховният административен съд да иска тълкуване тълкуване от Конституционния съд дали, след като е изтекъл мандатът, могат да продължат да изпълняват функциите си. Апропо, това ще важи и за Висшия съдебен съвет, когато дойде октомври месец. Всъщност, за какво е това бързане, когато вече е връчен и върви третият проучвателен мандат за съставяне на кабинет и съответно предсрочните избори чукат на вратата? Е ли е, за да може да си създадете комфорта, поставяйки тази червена линия, господин Рашков да бъде избран за председател на КПКОНПИ, при условие че Вие бързате и поставяте червена линия и до 12,00 ч. в сряда?! Ние обсъждахме внесения законопроект за създаване на Комисия за противодействие на корупцията, който е изключително противоречив, с текстове, които взаимно си противоречат, с искане включително за мандат

Защо? И защо точно сега да се разправяте и да го използвате за разправа с политическите опоненти по време на изборите? Не ми се иска да мисля, че това е така, но така изглежда. Какво следва, когато решите, ако изобщо прецените, че трябва да се проведе обществено обсъждане за внесения законопроект, както председателят на Правната комисия пое ангажимент, да бързате гласуването на този законопроект? Какво следва с избора на господин Рашков? Пак ли ще попаднем в хипотезата с избор за председател на КЕВР? Апропо, след като вчера се произнесе Конституционният съд, не трябва ли да се забързате да внесете Правила за избор на нов председател на КЕВР предвид цялата криза, в която се намира енергийният сектор, който Вие поставихте на колене? Редно ли е да се предлага за председател на КПКОНПИ човек, срещу когото са подадени сигнали и се води разследване в същата тази комисия за недекларирано имущество и влогове? Как той самият ще разследва сам себе си? Това не е ли пряк пряк конфликт на интереси още преди да бъде предложен и вероятно избран господин Рашков за председател на тази комисия, след като той е условието към всяка една от преговарящите четири партии за съставяне на кабинет? Мисля, че трябва да се подхожда изключително сериозно при избора на председател и съответно членове както на Комисията за КПКОНПИ, така и на останалите институции, които Ви изброих, защото те вече толкова време стоят и и чакат Народното събрание да си свърши работата, за да могат да работят и функционират нормално, както изисква Конституцията и законите на българската страна, които от „Продължаваме Промяната“, за съжаление, виждаме, че не зачитате и че вероятно това е новият стандарт, който е създаден. Благодаря.

Мисля, че сте наясно и би било добре да го споделите сега в дупликата си, че това бързане е, защото целта е да се получи унижение, то няма друг смисъл. Колегите от ПП многократно заявиха и го обявиха, че те искат да унизят колегите от „Има такъв народ“. Гледам, че и колегите от „Демократична България“ ги няма в залата, очевидно се срамуват да присъстват на този дебат.

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Ангелкова, това, което казахте, е вярно, но не разбирам какво не Ви харесва във всичко това, което казахте? Слушаме от няколко месеца дебати за корупция, за борба срещу мафията. Както знаете, ние заедно с Вас присъствахме и на обсъждането и на Законопроекта за КПКОНПИ. Какво разбрахме? Аз за първи път от шест месеца в комисии и в залата виждам такъв непрофесионален дебат, липса на дебат до такава степен, че управляваща коалиция, която през ден се шантажира и си поставят условия, сами се репликираха във връзка с това, че този закон е толкова лош и искат достатъчно време, но нямат такова време, за да си го приемат на първо гласуване и за да си го поправят на второ. А по отношение на това, което казахте, и за лицето, което ще се предложи евентуално за председател. От няколко месеца премиерът Кирил Петков казва: „Ще сменим техните хора с наши хора.“ Най-вероятно техните хора сте Вие, а другите са техните. Слушам няколко дена в медиите какво говорят колегите от ПП по отношение на евентуалната кандидатура. Казват, че Бойко Рашков е добър човек, че той е професионалист. Както разбрах вчера от една медия, от един колега от „Продължаваме Промяната“, който каза, че Бойко Рашков е работил последните месеци, има и списъци даже.

Колеги, аз само напомням, че в момента приемаме Правила, не коментираме отделни кандидатури. Това ще го направим, живот и здраве, след няколко седмици. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Ангелкова, искам да напомня, че КПКОНПИ може да образува проверки не само по сигнали, може да ги образува вследствие на направени закононарушения. В конкретната хипотеза ми се струва, че ние целим да вкараме един закононарушител директно в хипотезата на корупция. Второ нещо, за бързането. И на 7 юни имаше едно бързане, когато беше свикана тази извънредна комисия за приемане на тези процедурни правила. Много интересно, след това бързането спря. Може би си помислихме, че не си отиваме.

Уважаеми господин Председател, колеги, благодаря за репликите. Господин Чолаков, не съм ходила в казармата засега, да. Все още не е въведено такова изискване от Промяната. Може би това е някаква идея, която си заслужава да обсъдят, но със сигурност знам какво е извращение и какво е унижение. Унижението го виждаме всеки ден тук, в нашия парламент. Виждаме как – извинявам се, че използвам тази дума към колегите, но как се гърчат всички от „Има такъв народ“ и „Да, България“

По всякакъв начин се опитват да угодят на „Продължаваме Промяната“ и червената линия – избор на Бойко Рашков за председател на КПКОНПИ. Смятам, че една съдебна реформа трябва да се върши с политики, а не да бъде Intuitu personae. Защо непременно смятате, че след като сложите господин Рашков за председател на КПКОНПИ, всичко ще бъде цветя и рози и разбира се, борбата с корупцията моментално ще се засили и ще приключи. Реформа се върши с политики – не Intuitu personae, а Вие това правите и с предложения законопроект за Комисия за противодействие с корупцията. Извинявайте, но там дори сте премахнали случайното разпределение на производствата, а председателят на въпросната комисия да ги разпределя, както той прецени. Това ли ще Ви е борбата с корупцията, или това ще бъде политически инструмент за разправа с политическите опоненти и опозицията? Господин Ахмед, да – какво значи, какво да не ми харесва? Законите в тази страна следва да се спазват от всеки един български гражданин, най-вече Конституцията, от всички български граждани, а законопроектите, които се предлагат, трябва да отговарят на действащите закони. А Законопроектът, който е за противодействие на корупцията, нарушава редица норми както на НПК, така и на Закона за СРС, така и на ЗНА. А да не говорим, че това, което казвате Вие, че имало списъци вече при господин Рашков, очевидно съвпада с това, което казвам, че се цели политическа разправа с оглед и на предстоящите избори. „Продължаваме Промяната“ очевидно си търсят служебна победа, защото им липсват политики, липсват им предложения за реформи, липсват им конкретни действия. Всичко, което до момента са направили,

Ние се чудим тук известно време защо пак подхождате малко нестандартно? Първо, да приемем правила за избор, после да изберем Бойко Рашков, след това да променим Закона. Ние като променим Закона, може да се окаже, че той се оказва на на някакво празно място, защото тази комисия ще се разделя. Той на коя ще бъде, дали ще му продължи мандатът? Оттам ще възникнат нови въпроси, на които Вие пак няма да може да си отговорите и да стоите и да обвинявате мафията, че пак е влязла в Конституционния съд или в някой друг съд, или в някой закон. Тези правила дали са хубави, или лоши, няма голямо значение, те не са и от значение. Вие сте решили да изберете за председател на Комисията човек с вид и характер на Николае Чаушеску

но господин Рашков би могъл да го направи. Аз не мисля, че той би се обидил чак толкова много от това сравнение. В крайна сметка и господин Чаушеску е бил доста строг нещо към което господин Рашков очевидно се стреми. Защо обаче влизаме отново в такава колизия, не мога да си обясня? Колко пъти трябва да настъпите една мотика, за да разберете, че тя всеки път ще Ви удари по главата. кого му дойде на акъла да прави правила за избор и да избира председател на една комисия, която ще бъде разтурена евентуално след няколко седмици. Може би на същия, на който му е дошло на акъла да избере шеф на КЕВР – да започне по едни правила и да завърши по други правила, и сега да се чудим всички какво да го правим. И той самият да се чуди. При положение че може да се изчакат дни, да си внесете Закона, ако изобщо имате някаква такава готовност, и после да си изберете и председатели на там два органа ли ще са, три ли ще са – колкото решите, защото явно колкото повече органи има, толкова по-малко корупция. Това, между другото, също е грешна хипотеза. Колкото повече органи има, толкова повече корупция има. Но Вие и това не можете да го разберете, затова постоянно произвеждате някакво законодателство. Сега, защо изобщо пък приемаме правила? Ние, ако искаме бързо и ефективно да работим, днес направо можеше Бойко Рашков да го изберем за председател на КПКОНПИ, а може и на КЕВР, ако решим, защото ние сме народът. Какъв е смисълът от тези правила, при положение че и тук ще се кандидатства? Вие сте си го записали като национален приоритет Бойко Рашков в програмата, защото Вие нали говорите за програми само. Вие нямате ли междуличностни неща? Изобщо с личности не се занимавате, но сте написали програма, в която господин Рашков е изведен като национален приоритет. И понеже и конституционната реформа е част от националния приоритет, може, например, да изберем господин Рашков за конституция. И така вече ще заковем цялата мафия до стената барабар с цялата държава и с всички останали атрибути на тези две форми на съществуване – държавата и мафията. Шегувам се, защото е шеговита цялата тема, начинът, по който я правите. Аз искам да Ви уведомя, че министър на вътрешните работи по принцип е по-сериозна позиция от председател на КПКОНПИ. или искате да се освободите от господин Рашков от тази му позиция и го пращате някъде на по-тихо място, или не знаете какво правите, като съм склонен да повярвам по-скоро на второто, защото не очаквам да сте си направили някакъв план за утре, евентуално. Проблемът е, че с днешното гласуване Вие за пореден път ще влезете в една неприятна както за Вас, така и за всички останали ситуация – едно недоразумение, за да създадете още един парадокс, с който да останете в историята, както обичате да казвате самите Вие. Благодаря Ви. Благодаря, господин Председател. Господин Биков, какво не може да разберете толкова за краткосрочните задачи, които се възлагат на евентуалния бъдещ председател? Тези олигарси, които го бутат там, явно имат някакви запори. Единият има над 200 милиона причини да го назначи Бойко Рашков там на това място. Друг един пък

Вие допускате нещо, което аз не мога да си представя. Предлагат господин Рашков, според Вашите думи, фиксиран е господин Рашков като председател на тази комисия, и Вие от тази трибуна предлагате да го направим – какъв беше? – на БНБ шеф – не, нещо друго беше.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Уважаеми господин Биков, сега, освен това, което всички си помислихме, че представлението беше много приятно и искаме бис,

Случайно обявяваме, нали, че жена ще бъде здравен министър и после пък няма жена и трябва да изберем най-малкото зло. Така че оценявам предложението Ви

и по-сериозни злини, ако трябва да подходим с чувство за хумор. Господин Хамид, аз донякъде съм съгласен с Вас, защото за разлика от повечето колеги от „Продължаваме Промяната“, аз помня на живо една част от кариерата на господин Рашков в сферата на опазването на националната сигурност и на битността му на началник на Националната следствена служба.

беше ми зададено за запори и за опъване на някакъв чадър над някакви хора. Вие, господин Председател, също не помните този период на живо предполагам, защото сте по-млад, но тогава мина ембаргото срещу Югославия, от което, между другото, се породи и организираната престъпност в България в нейния вид, който беше най-мракобесен някъде в периода 1991 – 1997 г., когато господин Рашков оглавяваше Националната следствена служба. Между другото, понеже питате има ли осъден за корупция – тогава не само нямаше осъден за корупция, ами изобщо никой никого не съдеше и никой никого не разследваше. А се прекарваха какви ли не контрабандни канали към Югославия и да не говорим за всичко останало. В този смисъл основанията на господин Хамид да се съмнява в това, че ще бъдат опъвани чадъри, са напълно нормални. И аз смятам, че ако имаме малко повече памет изобщо, никой не би се вдъхновил от нагона на господин Рашков да се бори с организираната престъпност. Такова нещо в моментите, в които България наистина беше криминална държава, и аз ги помня тези моменти, господин Рашков беше част от онази криминална държава, която беше съборена през 1997 г. и прекратена с камъни пред парламента дотам доведе тази политика. А господин Рашков тогава се гласеше да стане главен прокурор, но понеже падна правителството на Жан Виденов и беше избран президентът Петър Стоянов, господин Петър Стоянов, на ръба на Конституцията, не го допусна, защото господин Рашков имаше убийствено лош авторитет в онези години. Благодаря Ви. Процедура по начина на водене към Вас, господин Председателстващ. Искам да Ви помоля, просто да обърна внимание. Разбирам, че с репликите към говорещите тук Вие искате да кажете, че те трябва да се придържат към правилата, тоест към формата да обсъждат само това, което обсъждаме, и да не говорят за Бойко Рашков. Значи, темата „Бойко Рашков“ я вкара Кирил Петков. Той каза, че без Бойко Рашков няма България, след това Вие като парламентарна група поставихте въпроса на Вашите коалиционни партньори – или избират Бойко Рашков, или няма България. Така че темата Вие я направихте по същество. Оттук нататък ще се говори за Бойко Рашков, ще се говори за извращения, ще се говори за цинизъм. Моля Ви, стиснете зъби, изтърпете го, и днес ще бъде така, и при избора ще бъде така. След това ще има пак сигурно съдебни дела, пак ще има Конституционен съд, пак ще претърпите още едно унижение. Стискайте зъби, няма смисъл да правите тези бележки. Няма смисъл,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, мисля, че достатъчно се изказвахме политически, искам да направя няколко уточнения. За да направим промени в процедурата, това се прави в ЗПКОНПИ и това всеки юрист в залата го знае – няма нужда не-юрист да Ви го казва. Моля оттук нататък да не правим противозаконни предложения от тази трибуна, тъй като Вие имате колеги юристи. Те знаят какъв е законът и много ще ми е интересно след това да ги погледнете тези хора в очите и да им кажете какво сте предложили. Законопроект от тази трибуна не обсъждаме днес, обсъждаме процедурни правила. Кандидатури също не обсъждаме, обсъждаме процедурни правила. Всяко обсъждане на кандидатури и законопроект за мен е извън темата и това е неуважение към българския гражданин, колеги, защото ние получаваме заплати, които българският гражданин плаща, и всяко изгубено време, което не е фокусирано върху това, което е точката, е неуважение към този български гражданин. И знаете ли, госпожа Атанасова е права. В тази зала, съгласявам се с Вас, има аматьори и много искам оттук до края на точката да видя кои са аматьорите, които излизат от темата, които правят предложения, които не са в съответствие със Закона. И аз ще се постарая, ще дам всичко от себе си след изказвания да ставам да Ви казвам кой къде излиза. Смятам, че е хубаво българските граждани да го виждат това. За да се придържаме към така направените процедурни правила, аз ще Ви кажа точно от кои членове и алинеи са направени всички предложения и ще го обясня много достъпно, така че всеки български гражданин да го разбере. Стъпка 1 от Процедурните правила е: Комисията по превенция и противодействие на корупцията приема Проект за Процедурни правила – това, което правим днес, за избора и го внася за гласуване в Народното събрание. В момента правим гласуването в Народното събрание. То е по чл. 89, ал. 8 от нашия Правилник. Стъпка 2. Народното събрание с Решение приема Процедурните правила – това, което ще се случи накрая на днешната дискусия – чл. 89, ал. 8 от Правилника. Стъпка 3. Внасяне на предложения за кандидати

Изброихме какви са нужните документи. Стъпка 4 – представяне на кандидатите на писмена концепция, декларация за несъвместимост и всички приложения, които изброихме.

7-дневният срок за публикуване на кандидатурите – отново чл. 9, ал. 4 от ЗПКОНПИ, Раздел I, т. 3 от Проекта. Стъпка 5 – изискване от Комисията за разкриване на документи и обявяване на принадлежност.

и така нататък. Тоест, ние тук не си измисляме процедурни правила, ние следваме това, което е прието като закон в ЗПКОНПИ. Ако искаме да правим промени в правилата, трябва да правим промени в ЗПКОНПИ, което не е обект на тази дискусия днес и не би следвало да губим времето и парите на всички български данъкоплатци. Затова, колеги, моля оттук нататък да бъдем експертни, да правим предложения, които отговарят на Закона и на точката, която отговаряме, и да се отнасяме уважително както към колегите, така и към българския избирател и българския данъкоплатец. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Продължаваме Господин Гаджев? Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Камбарев – кратка реплика. Хубаво, но всичко това не Ви ли напомня малко на ситуацията с промените в Закона за енергетиката и избора на КЕВР – процедура започната, след което променен Законът точно по сферата на правилата, избор на кандидат за КЕВР, който вчера Конституционният съд отмени. Сега въпросът е: кой ще плати времето, което загубихме всички ние в последните няколко месеца за това противоконституционно решение, като сте загрижени за времето и за разходите? Второ, говорейки за това – да, за процедурни правила, означава, че трябва да има някакво състезание все пак. Състезание с един кон не е състезание. При положение че цялата държава е поставена поставена заложник за избора на един човек за една институция, нямаме кандидат за премиер, нямаме кандидати за министри, но имаме кандидат за шеф на КПКОНПИ и да ми обяснявате, че това е състезателна процедура, е малко несериозно. И трето, последно.

Той казва, че председател на КПКОНПИ ще бъде Бойко Рашков, което е забележка към Вас. Затова няма никакъв проблем да говорим за лицето Бойко Рашков – да не го беше казал той, да не го правим. Благодаря Ви. Трета реплика има ли, колеги? Няма. Дуплика – господин Камбарев, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин Председател. Благодаря и за репликите. Господин Гаджев, има разлика между двете процедури. В момента процедурата ще приключи преди промяна на правилата, съответно това после ще бъде отразено и не би следвало да изпадаме в някакви хипотетични ситуации, които се обясняват от тази трибуна. Относно състезанието, то още не е започнало. Ние не сме издигнали никакви номинации.

Това е състезанието. А относно сигнала Ви за корупция, мисля, че и във Viber Ви споделих преди няколко месеца там, че сме го намерили, че беше сложен за обсъждане. Дори Ви казах – ако искате да дойдете, да си го видите в Комисията.

И да се съобразяваме с изказванията на изпълнителната власт – мисля, че трябва да бъде обратното. Мисля, че изпълнителната власт трябва да се съобразява с нас и ние в момента обсъждаме правила, по които вече ще проведем едни обсъждания и ще започнем процедура…

възможност да направя процедура по начина на водене. Впечатлен съм и Ви обръщам внимание на това, което каза колегата Камбарев. Законодателният орган стои над изпълнителната власт. Не че откриваме топлата вода – ноторно известен факт, но когато говорим за справяне с работата на председателя на Народното събрание като председател на Народното събрание – това, което казах онзи ден на Председателския съвет, нека да го кажа на цялата зала, повод ми даде прекрасното изказване на господин Камбарев. Точно така, господин Председател изпълнителната власт трябва да знае, че е функция на законодателната и че е абсолютно контролирана от законодателната, и това е най-важната задача на председателя на Народното събрание. Пак ще използвам думата „кошара“. Тук трябва да стоят винаги, когато някой народен представител поиска, трябва да стоят тези хора от изпълнителната власт – трябва да чувстват Вашата желязна ръка и желязната ръка на предишния председател. Като казвахме, че предишният председател се е справял, и Вие това го издигнахте в мантра, едва ли не, че е готов да поеме изпълнителната власт, нека да Ви кажа с какво не се справи предишният председател, в какво не се справя и сегашният. И не излизам от процедурата, защото господин Камбарев говори на тази тема и аз използвам това, за да Ви обърна внимание. Справи се с даване на думата: „Давам Ви думата, господин Ананиев“, „Времето Ви свърши, господин Ананиев“, „Извън процедура сте.“ Това е роля на конферансие. С това се справят последните председатели. А със задачата да покажат, че са пръв от тримата големи – президент, председател на Министерския съвет и председател на Народното събрание, а със задачата да не се крият тези господа тук, които са функция от Вас, от нас, със задачата да бъдат поставени на мястото им, а с това издигане авторитета на Народното събрание до конституционните му функции и роля, с тази задача справиха ли се? Не! За да бъда обективен, ще Ви кажа, че и предишните не се справиха от 2009 г. насам. Изпълнителната власт, доколкото се оглавява от партийния шеф на председателя на Народното събрание, председателят на Народното събрание му стои като котенце.

Даже не се проведе заседание на Народното събрание само и единствено защото тази точка беше включена в дневния ред.

Ще се подложи евентуално на гласуване, ако е допустимо – всяко едно предложение и залата ще реши дали ще го приеме или не. Господин Цонев, заповядайте за процедура. Господин Иванов също след това. Заповядайте,

може ли да ме чуете? Само преди 10 минути казахте по повод предложенията на господин Несторов, че не могат, недопустими са, защото това решение за процедурни правила е на Комисията, то влиза тук, в залата, и то влиза както го е приела Комисията. 15 на 5 не е редакционна поправка: 15 на 5 дни е същностна поправка, ама много същностна, която не е и сигурно дали отговаря на сегашния закон за КПКОНПИ. Така че това Ви предложение – и сега се обръщам към Вас, господин Председател, е недопустимо за гласуване. То е абсолютно недопустимо. Даже по мнението на господин Камбарев. Той просто преди малко това каза – че тези предложения са недопустими.

Има опозиция, на която задачата ѝ е да бъде коректив и когато може, да внася вотове на недоверие, да ги гласува и сваля правителство. Това е задача на всяка опозиция навсякъде във всички парламенти по света. изборът на председател иска вече мнозинство за управление и тук разбивам основната опорка – политическа теза, на управляващите партии, че е имало сформирана нова коалиция за управление от ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ, ГЕРБ и не знам си кой. Няма такава и затова не можахме да изберем председател на Народното събрание. А коалиции не се сформират за опозиционни действия. Опозиционните действия са по дефолт от опозицията. Затова не можахме да изберем, господин Председател, но много се надявахме, че Вие ще прескочите партийните пристрастия и ще се отнесете към парламентарната си група и към политическия шеф на изпълнителната власт – Вашият политически шеф, с цялата строгост на властта, която Ви дава

Уважаеми господин Цонев, моето разбиране за това е, че председателят на Народното събрание следва да бъде избран като такъв не поради

личност, която най-добре ще защитава парламентаризма. Абстрахирайте се от своята партийна принадлежност, така както и Вие говорите. За съжаление, това не се направи. Очевидно има друго разбиране за ситуацията. Господин Камбарев – за лично обяснение, заповядайте.

по-разбираем език да обясня тези правила как ги изготвяме. Тези правила са комбинация от ЗПКОНПИ плюс ПОДНС. Ние не си измисляме нови членове – и в ЗПКОНПИ, и в ПОДНС ясно са разписани абсолютно всички процедури.

освен ако в закон или в процедурните правила е предвидено друго. Кандидатите – сега тук – се предлагат в 14-дневен срок от приемането на процедурните правила, освен ако в закон или в процедурните правила е предвидено друго.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз обичайно не се изказвам по такива теми, но просто бях предизвикан да изкажа някои мои съображения във връзка с Проектоправилата. Уважаеми колеги! Аз съм изключително учуден от това, че младата политическа партия тук застава пред нас с Правила, които всъщност предопределят един избор. Нещо повече, тези правила и изборът на кандидат за тази отговорна позиция са залог за създаването на нов Министерски съвет. Дали ще има държавата управление или не – ха – зависи от избора на господин Рашков. Аз си задавам въпроса – тези млади хора, които идват с ентусиазма за промяна, за всички онези, така да кажем, слабости и пропуски, които нашата политическа партия и всички преди нас са допускали, да дойдат и да донесат, да възвестят, така да се каже, Промяната, какво видяха в лицето на господин Рашков като един носител на промяна, на ново? Нима нямате млади способни юристи – примерно Лена Бориславова, блестящ юрист, с блестящи тук решения. Да, тя все още не отговаря на изискванията, но има други юристи, които Вие бихте могли да лансирате като професионалисти, а Вие се спирате на човек, който във времето е доказал какъв морал, какви професионални качества има – аз няма да се спирам, животът го е доказал. И качвайки се нагоре към трибуната, видях господин Атанасов вече като водещ и си задавам един въпрос: събрание, и преди, господин Атанасов – тук го няма господин Христо Иванов, винаги е критикувал партия ГЕРБ, затова че между някои от нашите колеги депутати има примерно бивши служители на Държавна сигурност или които принадлежат към службите. Е, питам се, господин Атанасов, как ДБ ще подкрепи тази кандидатура? Много съм любопитен. Един от носителите на новото, на промяната беше Евгени Михайлов. Мисля, че всички тук по-възрастни знаят за кого говоря. Всъщност този този човек беше поставен 24 часа на разпит от въпросния господин Рашков. Този човек, който тогава, както Вие дойдохте с пламъка, с ентусиазма си, защити демокрацията и господин Рашков Вие искате отново да го въдворите след толкова години да бъде лице, Вашето лице? не намирам обяснение. Може би Кирил Петков като премиер в оставка и някои други хора имат някакви зависимости – само предполагам, аз не мога да кажа, за да бъде толкова обичан и харесван. Изборът да бъде предрешен с Правилата, които ние в момента разглеждаме, и ултимативният тон: или го избирате, или няма правителство. Това не не знам как да го нарека – ултиматум? Това демократично ли е, защото тук Вие от тази трибуна прокламирате за свобода, за свободен избор, да няма политическа принадлежности, тук сме освободени и само нашата съвест нашата съвест и отговорност е водеща, не политическите аргументи и не политическата принадлежност – съвестта. Уважаеми млади хора, аз се обръщам към Вас. Знам, че изборът е предрешен. И тук днес ние разглеждаме едни правила, които са, мога да кажа, проформа. Проформа! Защото имаме ултиматум от кого? От премиера в оставка – или, или! Така че днес тук ние какво правим? Ние просто трябва да узаконим, първо, приемането на Правилата – ха – и след това ще приемаме закона. Пак имаме каруцата преди коня – няма да коментирам и това. Ще завърша своето изказване с едно питане към Вас. Уважаеми млади хора, които искате да променяте, които искате да дадете нов облик на държавата, какъв облик на държавата Вие ще дадете с предрешения – казвам го за трети път – избор на господин Рашков? Вероятно той в своето време е доказал умения, знания, преподавател. Окей, никой не коментира това нещо, но той трябва да отговаря и на някакви други качества. И времената, както казват, се менят, а би трябвало и нови хора (реплика

Благодаря Ви, господин Председател. Аз споменах, че когато си говорим за аматьори, ще си говорим за аматьори и няма да спестя нищо. Госпожо Атанасова, господин Иванов! Репликата ми е към господин Иванов. Казахте, че Правилата са писани или са правени, или са сглобени за един човек, за да може той да бъде избран, говорехте тук, че или избираме някого, или не избираме никого. Първо, напомням отново – одеве го казах, но пак ще Ви го напомня: тук в момента не обсъждаме личност, обсъждаме Правила. Второ, тези правила не са измислени от нас. Тези правила са залегнали в ЗПКОНПИ, които всъщност са Вашите правила. Ние просто сме изкарали от ЗПКОНПИ това, което пише, и сме го написали като Процедурни правила без нищо допълнително. Така че да казвате, че Вашите правила са писани за определен човек или че ги сглобяваме, за да изберем нещо, съжалявам, не го приемам като аргумент. Това е моята реплика към Вас, господин Иванов. Нека следващия път

Къде сбърка господин Лъчезар Иванов? В Правилата пише, че човекът, който трябва да бъде избран, трябва да има високи професионални и морални качества. Ако тези правила бъдат приети, господин Бойко Рашков не може да бъде избран, защото той няма нито високи професионални, нито високи морални качества, което следваше и от Вашето изказване. Те обаче въпреки това ще го изберат

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Камбарев, благодаря Ви за направената реплика. Аз искам да се обърна към Вас и да кажа, че каквито и Правила ние тук да гласуваме, когато има предизвестен избор от Вашия лидер на Вашата партия – всъщност Вие още не сте и регистрирани като партия, с изказването на премиера в оставка Кирил Петков този избор, независимо от Правилата, които са написани, той е предрешен. Запомнете това, което аз Ви казвам, предрешен е. Заложена е държавата, господин Камбарев, зад този избор. Ние нямаме в момента премиер, ние нямаме правителство в момента, или по-точно правителството е в оставка, ние нямаме – водят се преговори с третия мандат да бъде избран евентуално нов министър-председател, но забележете, за да има избран такъв, трябва да изберем шеф на най-важната в държавата в момента служба – това е борбата с организираната престъпност, и съответно Правила, които днес ние просто само ще зачетем. Вие тук от тази трибуна ми направихте реплика затова, че няма никъде възможност ние да променяме, в нито един от параграфите нямаме право да правим предложения. Окей. Тогава, като нямаме право да правим предложения, за какво водим този дебат? Аз предлагам даже, ако искате още днес, когато приемем Правилата, направо да преминем към избор. Независимо че нямаме приет закон, направо да преминаваме към избор. Аз знам, че изборът ще бъде направен, защото залогът е голям. И тук този театър, който го разиграваме, повярвайте ми, господин Камбарев, при цялото ми уважение, съм го гледал много пъти. Решено е, но всъщност сега се чудите как да излезем от ситуацията. Само че, когато се приложат действително критериите, които са написани по този закон, дори и да ги няма промените, които колегата – този млад, добър юрист, колега от ДПС, направи изключително хубави предложения, адмирирам ги, те няма да бъдат приети.

Аз мисля, че тук цялата общественост да ангажираме с целия потенциал, няма да може да бъде избран по-добър кандидат от господин Рашков, тъй като в момента Промяната желае един човек като господин Рашков да бъде тяхното лице. Щом толкова желаят, нека го изберат, както се казва: „Нека се вземат.“ Благодаря.

И щеше сигурно да е много смешно, въпреки че и колеги преди мен, които се изказаха, вкараха нотката на забавната част на нещата, но истината е, че нещата са много по-сериозни, отколкото изглеждат Искам първо да се обърна към колегите от „Демократична България“, към БСП, особено към мандатоносителя, които играят една сценка как се опитват да правят правителство, търсят допирни точки, ще правят нови програми за управление… Искам да им обърна внимание да се замислят за нещо. Сега, четири месеца по-късно, се сещате, че трябва да излъчите нов председател на Комисията за противодействие и отнемане на незаконното имущество. Защо четири месеца? Защо не тогава, при положение че това е Вашата основна задача, опорка? Вие сте като във филма „Триста“ на Термопилите, където там ще се борите докрай с корупцията, само че затова се обърнах към БСП, специално и към „Демократична България“, нещата са малко по-различни. Просто „Продължаваме Промяната“ се готвят за избори. Нима ще бъде изненада, ако Бойко Рашков при евентуален следващ служебен кабинет няма да е вече министър на вътрешните работи,

Изобщо не Ви интересува нито дали ще спазвате Конституцията, нито дали Конституционният съд ще Ви го върне и това решение, газите всякакви правила. Вчера такъв звучен шамар удариха на Вашия професионализъм, на Вашия „А“ отбор, на Вашата госпожа Бориславова, която се е клела, се заклевате, че не се нарушава Конституцията. Той и Кирил Петков, между другото, се кълнеше, че не я нарушава – и той се кълнеше, аз си спомням това, и на този „А“ отбор изобщо не му дреме за никаква Конституция, за никакви правилници. Цялата работа е затова, че всъщност „Продължаваме Промяната“ си пуска едни червени линии, иска да Ви изнуди – казах кои, да Ви принуди да нямате избор, защото иначе успявате встрани – Вие сте вече с мафията, ако не сте с Промяната, просто така се сложиха нещата. Пък си изберете Бойко Рашков и този Бойко Рашков да прикрие следите на сегашното управление. Вече се споменаха и други мотиви, които може да има, за това кои хора имат такива проверки в КПКОНПИ. Не са обикновените хора. Не са. А са хора с много сериозни възможности и с милиони причини да си покрият всичките проверки, които текат срещу тях. Да не говорим пък за самия председател, който искате да изберете,

Вашият кредит на доверие и Вашето лице – носител на Промяната, все повече избледнява. Ако бяхте сложили някой безупречен човек с някаква безупречна репутация, с безупречна история, ние нямаше какво да Ви кажем. Вие тук разигравате някакъв цирк, за да сложите един човек, за когото вече се споменава неговата предишна история. За по-младите колеги. Хубаво е да прочетете, хубаво е да се чете история! И Вие искате да се асоциирате с този човек? Да, Вие нямате избор. Да, господин Камбарев, гледам едни правила, които нямат абсолютно никакъв смисъл, защото ние знаем кой е кандидатът, но Вие един ден, помнете ми думата, ще се асоциирате с този човек и той ще тежи като дамоклев меч върху Вас. Да знаете. Имайте го предвид. Благодаря

опровергани и всъщност ние разбрахме, че това е най-добрият кандидат в момента, в който госпожа Десислава Атанасова излезе и каза: „Ако приемете кандидатурата на Бойко Рашков, обявявате война на ГЕРБ.“ Ами вижте, господин Ненков, нашата заявка винаги е била, че ние обявяваме война на това, което представлява ГЕРБ в нашите очи и в очите на българските граждани. Така че, да, господин Рашков е най-добрият кандидат в този момент точно поради Вашата точно поради Вашата заявка, че с неговата кандидатура обявяваме война на това, което представлява ГЕРБ. Благодаря.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

си поръча да припомним една народна поговорка, която днес беше казана тук от господин Георгиев: „Който сее вятър, жъне бури.“ Господин Ненков, Вие хей така фриволно си позволихте да коментирате коалиция „Демократична България“, но не е добре точно по този начин. Господин Ненков, ако бяхте по-задълбочен, мисля, че щяхте да назовете нещата с истинските им имена, а именно,

комунизма и комунистическия режим в надпревара с БСП и с внуците на комунистите. Но в тази връзка и във връзка с Вашето изказване и с оценките, които получихме за господин Рашков от Вас и от господин Митев, господин Председател, правя процедурно предложение в I. 1.

като заявявам, че ние от „Движение за права и свободи“ веднага след приемането на Правилата ще предложим един достоен, умен, красив, съвестен, почтен, свободен, отговорен, морален, независим човек, който ни припомни комунистическите методи и се казва Бойко Рашков. Да, ние ще го предложим веднага, още днес, след приемането на Правилата. Благодаря Ви.

Господин Ненков, наистина слагаме червени линии, защото се оказа, че много от безобразията, които са се случвали през последните 12 години, няма как да се случат без протекция от най-високо политическо ниво. политическо ниво. Безуспешните опити за подкупи на директора на Българската агенция по безопасност на храните, заместник-министър Христанов, на когото му предлагаха 500 хил. лв. на месец, за да не пипа това, което се случва на „Капитан Андреево“ и това, което се е случвало, показват, че това, което се е случвало на границата, е нямало възможност да се случва без политическа подкрепа на най-високо държавно равнище.

и казваме, че тези червени линии са такива, че борбата с корупцията е първостепенна за „Продължаваме Промяната“ и затова изборът на председател на КПКОНПИ е изключително важен за нас и е основна задача за България, ако ние искаме да направим каквато и да е положителна промяна. (Шум и реплики предлагаме само и единствено тези условия, които са записани в сегашния закон, писан по времето на Вашето управление. Тоест не мога да приема, че тези правила са били нагласени. Тоест означава, че ГЕРБ,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Бачийски, не знам как точно да отговоря на това, което успяхте да изстреляте от този микрофон, но всъщност големите успехи в борбата с корупцията за седем месеца са незаконен арест на лидера на опозиционна партия. Това е. Точка. Зеро. Нула. Друго не сте свършили. Друго не сте свършили! Цялата власт е във Вашите ръце, нали така? Само че, ето тук ще включа и господин Митев, на когото аз лично много му симпатизирам. Не, господин Митев, Вие не сте обявили война на ГЕРБ, Вие сте обявили война на цялата държава, на държавността, на политическата система, на правилата, на историята – на всичко сте обявили война. Вие газите през всички тези неща, които изредих, просто за да задоволите някакъв интерес на някого и той е личен. Защото корупция не се бори със слогъни, не се бори с някакви празни приказки – червени линии, с някакъв бивш комунист, който ще става председател на някаква комисия – изберете си го още днес, няма проблем, а се бори с институции, със закони. Ако искате да свършите нещо полезно, трябваше първо да направите нов закон. Реформирайте го и после изберете председател, а недейте да правите държавата заложник заради някакъв човек. Вие ставате съучастници, господин Митев. Аз вярвам във Вашите чисти намерения, но не може в ситуация, в която от една година държавата е разкрачена, в държава, в която няма институция с институция, която да си говори, каква корупция ще борите? Няма балъци, които да вярват на тези глупости. Извинявайте, че говоря по този начин, но просто ме предизвиквате. Това е истината. Изберете си Бойко Рашков днес, а аз Ви обещавам, че ще си направя един плакат, какъвто беше на Кирил Петков, ще си го залепя отгоре – просто нямах време, за да кажа: „Ето ние сме ГЕРБ и нас не ни е страх!“ Обещавам, че ще го направя следващия път.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

стенограмата да бъде изпратена в прокуратурата, защото така е редно. Когато има престъпление, когато има информация за престъпление, има органи в държавата, които се занимават с тези въпроси, и с тази част от стенограмата прокуратурата да бъде сезирана. Благодаря Ви. Разбрах Ви, макар че прокуратурата трябва да следи служебно, но… Следващият записан за изказване е господин Ибрямов. Господин Ибрямов, заповядайте, имате думата.

Господин Председател, госпожи и господа народни представители! Колеги, Сократ е казал: „Говори ми, за да те видя.“ Разбира се, ние се виждаме почти седем-осем но това виждане понякога е свързано, да ме извините, дори с омраза. Имаше изказване от рода на „Да не сеем ветрове, че да не жънем бури.“ Колеги, от нас се иска, аз така считам изказванията на някои колеги, да се държим така, сякаш живеем в една свободна страна с нормална демокрация. Това никак не е лесно, разбира се. Обаче далеч по-трудно е да се преструваш, че живееш в страна, управлявана от умни хора, от хора управленци. Сякаш сме наказани некомпетентни управленци винаги да ни преследват, госпожи и господа народни представители. Това е позорно за народа, обществото ни и за нашата Родина като цяло отново, както винаги, всичко е за сметка на народа – той е превърнат в една мишена за несмислени или направо налудничави амбиции на властниците. В историята на страната ни имаше процеси, които обърнаха нашия живот – животът на голяма част от хората и дори бих казал битието ни. Такъв процес е насилствената асимилация на българските турци в Република България – тогава Народна Република България. Ние от „Движение за права и свободи“ винаги сме приемали ролята си на политици не като нещо второстепенно, уважаеми колеги, а осъзнаваме сериозността на заниманието ни като политици. Демокрацията е риск и демокрацията не е за всеки. Някои колеги много добре знаят за какво става дума. Разумността в политиката се състои в способността да представиш какво от днешния ден утре ще бъде укорявано или осмивано като грешка, престъпление или глупост, защото имаше изказване и в тази посока, когато давахме примерите с председателя на КЕВР. Днес трябва да изберем правила и впоследствие председател на КПКОНПИ, но този човек трябва да бъде чист човек, без тъмно, мътно или мръсно минало и трябва да е човек, възпитан в нормите на демокрацията. Задавам си въпроса може ли да изберем, дори да е кандидат и да не бъде избран за този пост човек, който примерно срещу него се води някакво следствие или е разследван, или

Ако нямаме такива хора, има достатъчно примери, може да ги поканим най-доброволно, прокуратурата да ги покани да дойдат, защото те са в чужбина, избягали от българската прокуратура, да дойдат и да оглавят тази агенция и не само. В тази връзка, уважаеми господин Председател, правя редакционно предложение към Правилата, които днес приемаме, в III., след т. 1,

Кандидатът/кандидатите да не е бил и да не са били щатни служители на военизираните структури: прокуратура, следствие на комунистическата държава. 2.1. Да не са имали или да нямат провали в съществени следствени дела в страната. 2.2. Да не са водили или да не е водил тенденциозно следствие спрямо изявени демократи в Република България.“ Това са моите три предложения и искрено се надявам и ще наблюдавам с голямо внимание колегите от лявата страна на залата как ще гласуват, на почтените и непочтените или както се изразяваше премиерът – на мафията и не-мафията, цитирам мой колега, и на дясната половина, особено на колегите от „Демократична България“ как ще гласува за тези редакционни поправки. Искрено се надявам да изберем такива правила и впоследствие да да има номинации на кандидати – изявени демократи. Благодаря за вниманието. Благодаря Благодаря Ви, господин Председател. Господин Ибрямов, аз бих искала да отправя репликата си към Вас. Аз предлагам в I., т. да бъде записано следното: „Изисква се декларация за участие в репресивния апарат на режима до 1989 г., Приложение № 5.“ А в III. да бъде написано: „2. В случай че се установи принадлежност към репресивния апарат в тоталитарен режим, кандидатурата да се счита недопустима.“ По този начин смятам, че допълвам Вашето предложение. Благодаря.

Следващият записан за изказване е госпожа Кирова, която отстъпва на госпожа Десислава Атанасова. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, много тези се изказаха, въпреки мълчанието на голяма част от управляващото мнозинство – и от почтените, и от демократичните, и от социалистите – мълчание, даже и неприсъствие в залата, може би защото мафията е загубила коалиционния си партньор, те пък изобщо не са тук. Стана ясно, че в момента обсъждаме процедурни правила по нашия закон – на ГЕРБ, многократно беше подчертано от господин Камбарев. Да, господин Камбарев, законът е нашият, защото Вие – нулевата толерантност към корупцията, седем месеца не успяхте да напишете качествен закон и да го приемете. Той се прие едва онази вечер в полунощ набързо под условие и ултиматум, извиване на ръце и какво ли още не, че ако едно лице не бъде избрано на този пост, то няма да има правителство. Това е истината и тази истина се знае от всички български граждани. Поради факта, че се чуха изключително одобрителни думи за единствения претендент и кандидат, без да обиждам този, който евентуално друга парламентарна група би издигнала, няма смисъл, колеги, аз предлагам редакционна поправка в смисъла на артикулираното вече и предложено от парламентарната група на „Движение за права и свободи“. Считам, че днес няма смисъл да приемаме процедурни правила, а следва и това е предложението ми за редакция, господин Председател, да приемем решение за избиране

за председател на Сметната палата и накрая за член на Конституционния съд. Така, уважаеми дами и господа, ще преборим мафията навсякъде и във всички етажи на властта, защото в момента и опозицията, и напусналите коалиционни партньори на мафията, и президентът, и прокуратурата, и Върховният административен съд, и Конституционният съд бяха обявени за огромна пречка в борбата с мафията. Считам, че ако това предложение бъде прието, Вие ще изпълните Вашия слоган: „Нулева толерантност към корупцията!“ не само на ниво противодействие на корупцията и отнемане на противозаконно придобитото имущество, но ще противодействате на корупцията във всички етажи на властта. Този избор и това мое редакционно предложение и начина, по който Вие ще гласувате, уважаеми колеги от Промяната, ще бъде литмус дали искате да се борите с корупцията, или не искате. Освен това аз предлагам в Проекта на решение т.

за борбата с хората от списъка „Магнитски“, изобщо за всякаква борба, която Вашата партия ще води. Накрая бих искала да кажа, че всички процедурни предложения, които бяха направени за редакционни поправки, са абсолютно неприемливи, господа, защото трябва първо да се гласува моето редакционно предложение, то е: „Проект за решение за избиране на Бойко Илиев Рашков“, ще го дам и писмено, господин Председател. Да отпаднат всички точки от Проекта за решение, освен т. т. 2 за избора за началник на кабинет, пак подчертавам – учредител на партия „Българско лято“ и добавям т. 3: „Решението влиза в сила веднага“ – днес, когато Народното събрание го гласува.

Аз много уважавам хората, които имат ирония, но тук да Ви кажа сериозно, че това, което предлагате, не е редакционно, нали така? Има ли реплики? Заповядайте, защото тук се напъвах да записвам всичко и в един момент разбрах какво правите.

това не ни учудва, разбира се, защото господин Рашков успя да натисне купения вот по време на изборите през ноември и Вашите две партии пострадаха доста в тази насока. Аз искам да Ви напомня обаче, че всъщност кого Вие избрахте за председател на КПКОНПИ преди това, това е господин Цацаров.

Също така, когато искате да правите номинация, първо трябва да приемем правилата за тази номинация, след това може да входирате Вашето предложение, както е на база на Правилата, които сме приели, и залата ще ги гласува. Когато се прави номинация, така се прави в Народното събрание. Вие имате опит в номинациите и в избора на хора, които защитават всъщност Вашето управление. Това, което е важно да се каже, е, че вместо дебатът да се води за правила, всъщност коалиционните партньори на мафията, за които Вие говорихте, са най-активни от тази трибуна днес

да гласуваме Процедурните правила, внесете си предложението, ще бъде обсъдено, когато му дойде времето, и ще видим кой как ще гласува. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Атанасова! Казахте, че искате да сме отговорни и да постъпваме държавнически, но как да Ви повярваме, госпожо Атанасова? Само вчера с решението на Вие казахте три неистини, които бяха опровергани един час след това, и аз сега ще ги адресирам. Първо, казахте, че ще настане хаос в енергетиката. После казахте, че всички решения на КЕВР са несъстоятелни, което беше опровергано точно след две минути и експерти по темата казаха, че важните решения за българския народ са взети с мнозинство, така че те няма да бъдат по никакъв начин атакувани. (Шум и реплики.) И третото, Вие казахте, че председателят на КЕВР трябва веднага да напусне поста си, впоследствие стана ясно, че има 18 дневен срок. Вчера казахте три неистини. Пет минути след решението на Конституционния съд казахте три неистини, които бяха опровергани за един час. И сега, как да Ви вярваме, госпожо Атанасова, че имате добри намерения? И вторият ми въпрос е защо Вие казахте от тази трибуна, че кандидатурата на Бойко Рашков Рашков е война за ГЕРБ? Можете ли да обясните кое в кандидатурата на Бойко Рашков, кое в неговото поведение или компетентност по някакъв начин или отношение

Благодаря, господин Председател. Госпожо Атанасова, Вашето изказване беше пълен фарс. То въобще не засегна нищо от това, което коментираме. Но аз ще го приема за сериозно изказване, въпреки че то не беше такова. ЗПКОНПИ изчерпателно е уредил изискванията за заеманата длъжност и сред тях няма наличен такъв текст или проверка, каквито Вие предлагате от тази трибуна. Евентуално включване в процедурните правила би въвело на практика допълнително изискване, което е равносилно на дописване на закон, което е недопустимо. Смятам, че Вие това го знаете – по същество да бъде дописван закон не може да има. Благодаря Ви, че Вие професионалистите продължавате да давате пример на останалите в залата какво е професионалното отношение.

Първо разбрах, че основното преимущество за доверието към господин Рашков е натискането на купения вот. Второто не го чух, но разбрах, че винаги имаме по един главен прокурор, който ни пази и ние си го избираме. Господин Ананиев, твърде дълго пребивавате в политиката, за да не знаете и това е недопустимо според мен, че главният прокурор се избира от Висшия съдебен съвет. Аз затова и предложих господин Бойко Рашков да бъде член и на Висшия съдебен съвет, за да може да избере в последствие главен прокурор,

цитирате ме неправилно, но това няма значение, той бил обявил война на ГЕРБ. Не, напротив, много настояваме за това – аз направих редакционно предложение, да изберем Бойко Рашков сега, веднага, в момента, да не се занимаваме с тези процедурни правила, господин Митев. Няма никакъв смисъл, защото за нас Бойко Рашков е радост! (Показва арестува незаконно лидера на опозицията, бившия министър на финансите и началника на пресцентъра на Министерския съвет, сега на ГЕРБ. Имаше ли по-големи всенародни тържества на Промяната, че този арест се случи и имаше ли по-голямо консолидиране на партия ГЕРБ от този незаконен арест, доказан три пъти от българския съд? Затова, уважаеми дами и господа, с нулевата толерантност към корупцията отново Ви казвам: няма смисъл от процедурни правила. Ние искаме Бойко Рашков още днес да бъде избран за всички длъжности, които обявих. Вярваме на този човек че този човек е символ на Вашата промяна, че той ще пребори корупцията по всичките етажи на властта и в Конституционния съд, и във ВСС, и в Инспектората, и във Върховния административен съд, ако искате. Изберете го и за министър-председател на Република България, и без това нямате кандидатура. А той пък от своя страна е толкова дълбоко свързан с мандатоносителя, че ще пасне идеално на тази коалиция на демократичните социалисти. Благодаря.